Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora i Zaključka Hrvatskoga sabora od 9. srpnja 2008. godine. Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik izlagatelja, državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Stjepan Adanić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Hvala, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane dame i gospodo. Kao što vam je poznato, na temelju Zaključka koji je donio ovaj Sabor na sjednici održanoj 9. srpnja prošle godine zadužena je Vlada Republike Hrvatske da nakon tri mjeseca primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije dostavi izvješće Hrvatskom saboru o njegovim učincima te da se na temelju istog po potrebi izvrše izmjene i dopune pojedinih članak. Ovo izvješće sastavljeno je na temelju prikupljenih podataka pučkog pravobranitelja i posebnih pravobranitelja, kao što su pravobranitelji za djecu, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom te resornih tijela, Ureda za ljudska prava, Ureda za ravnopravnost spolova, Ureda za nacionalne manjine, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva uprave, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ured pučkog pravobranitelja koji prema članku 12. Zakona o suzbijanju diskriminacije obavlja poslove središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije zaprimio je ukupno 81 pritužbu građana koje se odnose na diskriminaciju u razdoblju od 1. siječnja pa do 5. svibnja 2009. do 5. svibnja 2009. godine. Od navedenog broja 21 pritužbu su uputile osobe ženskog spola, a 53 osobe muškog spola. Dvije pritužbe su skupne, tri pritužbe dostavljaju se u strane pravnih osoba, organizacije civilnih društava, vijeća i nacionalnih manjina, a dostavljene su i dvije anonimne pritužbe. Isto tako, ovdje treba naglasiti da je znači Ured pučkog pravobranitelja i primio 24 pritužbe kojima nije navedena zakonska osnova diskriminacije niti se ona može iščitati iz sadržaja same pritužbe. Pučki pravobranitelj je uspostavio suradnju sa posebnim pravobraniteljima u području provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, te je pred završetkom tekst Sporazuma o suradnji čijim bi se potpisivanjem ta suradnja i formalizirala. U tijeku je dogovor oko dinamike i sadržaj evidencije koji će posebni pravobranitelj u slučaju diskriminacije dostavljati pučkom pravobranitelju. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je u razdoblju od 1. siječnja ove godine do 31. ožujka ove godine zaprimio ukupno 64 pritužbe građana, odnosno građanki koje se odnose na diskriminaciju i 16 pritužbi koje se odnose na nasilje u obitelji. Dalje, Ured pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom koji zaprima pritužbe na diskriminaciju osoba sa invaliditetom je u razdoblju za koje se podnosi izvješće zaprimio 10 pritužbi. Moramo ovdje naglasiti da su sve te pritužbe još u stadiju obrade u smislu utvrđivanja samih činjenica. Ured pravobraniteljice za djecu je od stupanja na snagu Zakona o suzbijanju diskriminacije zaprimio tri pojedinačna predmeta kojima se pri tužitelj pozivaju na diskriminaciju djece. Od navedene tri primjedbe, odnosno prijave jedna se odnosi na područje odgoja i obrazovanja a dvije na područje socijalne sigurnosti. Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske kao što znate je u cilju kvalitetnije primjene zakona s projektnim partnerima u okviru provedbe projekta potpora provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije do sada proveo niz aktivnosti koje obuhvaćaju edukacije sudaca, odnosno sutkinja, državnih odvjetnika odnosno odvjetnica, nastavnika, nastavnica, policijske akademije, djelatnika i djelatnica Ureda pučkog pravobranitelja te posebnih pravobranitelja, predstavnika .../Govornik se ne razumije./... i medija, članova i članica županijskih koordinacija za ljudska prava, te niza predstavnika odnosno predstavnica tijela državne uprave. Ministarstvo pravosuđa je temeljem članka 30. a u svezi sa člankom 14. Zakona o suzbijanju diskriminacije izradi obrasce za statističko praćenje sudskih predmeta vezanih za diskriminaciju i ostale diskriminacije u svrhu vođenja evidencije o sudskim predmetima vezanim za diskriminaciju i osnova diskriminacije po kojima se ti postupci vode. Ovdje treba naglasiti da je Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske prigovorio navedenom ministarstvu zbog toga što su u jednom od obrasca koji su objavili u Narodnim novinama u siječnju mjesecu ove godine stavili su znači u istu kategoriju spol, spolnu orijentaciju i izražavanje. Mi smo odmah pokrenuli znači temeljem te primjedbe i pisano i usmeno prema Ministarstvu pravosuđa da to ispravi i ono je u tijeku ispravka, ispravit će taj obrazac tako da svaka ta kategorija ima i posebno mjesto u tom obrascu kako ne bi one bile skupne, nego bi bila svaka pojedinačno obrazložena. Međutim, što je ovdje bitno za istaknuti? Bitno je za istaknuti da iz do sada prikupljenih podataka proizlazi da u Republici Hrvatskoj nema sudskih postupaka vezanih za diskriminaciju po bilo kojoj diskriminacijskoj osnovi sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije. Ne velimo da ih nema možda po Zakonu o radu i nekim drugim zakonima ili to su zakoni koji su prije ovog zakona ovog zakona imali mogućnost da suzbijaju diskriminaciju u određenim područjima. Ali po ovom zakonu po kojima izvješće sad mi podnosimo, znači nema sudskih postupaka što ne znači da ih neće biti. Isto tako, također je za napomenuti da je u Ministarstvu pravosuđa je u tijeku stvaranje baza podataka o sudskim postupcima prekršajnim, kaznenim zbog djela počinjenih iz diskriminacijskih razloga a sukladno mjeri 713 Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije. I slijedom gore navedenog, razvidno je da pučki pravobranitelji i posebni pravobranitelji kao zaduženo tijelo odgovorno pristupila provedbi aktivnosti u cilju zaštite od svih oblika diskriminacije, a u okviru djelokruga nadležnih ministarstva i vladinih ureda kontinuirano se provodi niz mjera kojima se smanjuju rizici diskriminacije. kojima se smanjuju rizici diskriminacije. Posebice treba istaknuti aktivnosti poduzete u svrhu unapređivanja statističkog praćenja sudskih postupaka vezanih za slučajeve diskriminacije određivanjem obveze sudovima da Ministarstvu pravosuđa tromjesečno dostavljaju podatke ispunjavanjem propisanih obrazaca. Obzirom na navedene dosadašnje primjere i primjedbe u zakonu iz prikupljenih statističkih podataka kao i mišljenja nadležnih tijela preuranjeno je ocjenjivati učinak provedbe zakona. U odnosu na navedeno moramo konstatirati da ne postoji potreba za eventualnom izmjenom ili izmjenama zakona. Ocjenjuje se da će zakon imati najveći izazov u području provedbe u narednom razdoblju pri čemu treba naglasiti potrebu daljnjeg sustavnog senzibiliziranja i edukacije prvenstveno sudaca i službenika državnih tijela i tijela jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave, javnih službi ali i čitave hrvatske javnosti. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo hvala lijepo. Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je rekao državni tajnik pred nama je Izvješće o učincima primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije koje je Vlada podnijela Hrvatskom saboru na osnovu jednog zaključka koji je donesen prilikom usvajanja ovog Zakona o suzbijanju diskriminacije prošle godine u sedmom mjesecu mi se čini. Ja moram odmah kazati u ime kluba da, mislim da mi i tada nismo glasali za taj zaključak jer je po nama u stvari on pomalo besmislen bio od strane HSS-a predložen pa onda i usvojen od većine. Stvarno nam nije jasno da se na osnovu tri mjeseca primjene zakona i to upravo Zakona o suzbijanju diskriminacije mogu uopće izvesti neki konkretniji zaključci i da se eventualno može doći do nekih pokazatelja koji bi onda mogli eventualno usmjeravati da li taj zakon funkcionira u praksi ili ne funkcionira i gdje su problemi u njegovom eventualnom nefunkcioniranju. Tako da bih ja u stvari rekla da je ovakvo izvješće valjda bilo i jedino moguće. Ono na što bih željela u ime kluba posebno upozoriti kada je u pitanju problematika diskriminacije po različitim osnovama, pa onda i primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije. Naime, to je po nama još uvijek apsolutno nedovoljno poznavanje javnosti, odnosno upoznavanje javnosti sa time što diskriminacija uopće jeste i koje su to vrste diskriminacije, kako ih prepoznati, na koji način se boriti protiv njih, na koji način netko tko je izložen pojedinim vrstama diskriminacije se može uopće zaštititi od bilo kakve vrste diskriminacije. To je nedovoljno poznato i najširoj javnosti, a na žalost sa ovom problematikom nisu dovoljno educirani niti oni koji bi trebali raditi na sprečavanju diskriminacije ili i na kažnjavanju onih koji diskriminaciju po različitim osnovama čine. To je dakle taj veliki jedan problem edukacije koji u Hrvatskoj kada je u pitanju ova problematika apsolutno još nije saživio. Stoga i može stajati u ovom izvješću ona rečenica gdje se kaže da u Hrvatskoj nema u toku niti jednog postupka, sudskog postupka po bilo kojoj vrsti diskriminacije. Međutim ja upozoravam u ime kluba da ovdje ustvari je jedan nedostatak u ovom izvješću, je netko ovdje trebao točno objasniti zbog čega je to tako, da ne bi se možda stekla lažna slika da u Hrvatskoj diskriminacije nema. Nismo mi baš ništa puno različiti i drugačiji u odnosu na i sve ostale zemlje, jer to što nema sudskih postupaka to je vezano uz ono što sam maloprije govorila. Nedovoljno poznavanje građana o tome što diskriminacija jeste i što eventualno, što je to što je zabranjeno i kome se oni mogu obratiti ako smatraju da su na bilo koji način diskriminirani. ovdje mi se čini da je potrebna jedna dodatno obrazloženje jer u Hrvatskoj sudskih postupaka nema ne zato što diskriminacije nema, nego zato što još uvijek se ustvari kako, kome se obratiti i šta je ustvari, šta zakon, između ostalog i Zakon o suzbijanju diskriminacije, ali i mnogi drugi zakoni omogućuju. mislim da je i na raspravi pojedinim odborima istaknuto da se pojedini oblici diskriminacije, dakle ono što spada pod diskriminaciju u ovom zakonu vode kao sudski postupci, odnosno vode, statistički se vode kao kaznena djela temeljem nekih drugih zakona. Recimo jedan dio diskriminacije koji proizlazi iz Zakona o radu, dakle kada su u pitanju neke povrede radnog prava, a one u ovom dijelu uopće nisu obuhvaćene. Drugo također što želim posebno naglasiti u ime kluba, a to je ovo pitanje vođenja statistike. Mi smo i u raspravi, kada smo donosili Zakon o suzbijanju diskriminacije posebnu pažnju i tražili smo, to državni tajnik čini mi se dobro zna, da smo razgovarali o problematici statističkih podataka. Statistički podaci su nama potrebni, ne samo zato da bismo eto nešto vodili toliko da se vodi, nego da bismo iz tih statističkih pokazatelja izvlačili nekakve zaključke i mogli donositi i određene prosudbe. Statistički podaci po obrascima koje je dalo Ministarstvo pravosuđa, dakle odnosno obrasci za vođenje statističkih podataka smatramo apsolutno nedostatnim i kao takvi molimo i tražimo dakle da Ministarstvo pravosuđa izvoli te obrasce promijeniti, jer se radi o nekoliko vrsta tih obrazaca. Dakle radi se o obrascu koji imaju pod jednu statističku kategoriju su podredeni spol, izražavanje i spolna orijentacija, onda jezik, vjera i nacionalno podrijetlo, onda zdravstveno stanje, invaliditet, genetsko nasljeđe i rodni identitet i to su dakle pod te iste kategorije su stavljeni dakle sve te različite vrste diskriminacije i mi na kraju nećemo imati adekvatne statističke pokazatelja. Dakle ja apeliram u ime kluba da Ministarstvo pravosuđa pa onda i u skladu sa time, obzirom da evo i državni tajnik kaže da postoji volja da se to promijeni, onda molim vas ne bi trebala stajati niti ova neka pohvala u smislu unapređenja statističkog praćenja sudskih postupaka i svega ovog. Dakle tu bi molili također da. Onda u zaključcima jasno stoji dakle što će se tražiti od pojedinih ministarstava u ovoj nekakvoj doradi, pa i kada su u pitanju ti statistički obrasci. Ponavljam, ono što sam rekla na početku, ovo izvješće je takvo kakvo je, ono je Vlada učinila. Osobno bih u ime kluba bila sretna da i neka druga izvješća dolaze, a koja dosta kasne. u 3 mjeseca se stvarno ama baš ništa posebno ne može zaključiti kada je u pitanju provedba Zakona o suzbijanju diskriminacije. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. evo ja ću na početku reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati ovo izvješće, jer smatramo da je ono cjelovito i potpuno, naravno za 3 mjeseca primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije nije moglo biti šire ni opsežnije. izvješća je razvidno evo da su, što su učinile institucije od Pučkog pravobranitelja do specijaliziranih pravobranitelja u smislu provođenja Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ja ću se evo odmah sada kratko na početku osvrnuti na izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i kao što je državni tajnik rekao 10 pritužbi pristiglo je uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Naravno, evo složila bih se i sa kolegicom Sobol, to ne znači da u Hrvatskoj nema diskriminacije, to ne znači da u Hrvatskoj nema diskriminacije nad osobama s invaliditetom, ali ono što mi se čini da nadalje trebamo zajedno činiti, a to je edukacija kako bi se i same osobe s invaliditetom usudile, da tako kažem, prijaviti diskriminaciju jer one to na žalost još uvijek ne čine u dovoljnoj mjeri. Dobar primjer toga bio je i kada je Vlada provodila kampanju protiv nasilja nad ženama u kojoj je posebnu pozornost, da tako kažem, posvetila ženama s invaliditetom. Vidjeli smo da na početku te kampanje nijedna skoro žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj nije željela govoriti o tome da li je nad njom izvršeno bilo kakvo nasilje, a toga znali smo da ima pa čak i u krugu najuže obitelji. Evo ovom prigodom mogu reći zahvaljujući predsjednici Vlade, koja je tada kao potpredsjednica Vlade vodila tu kampanju, uspjeli smo osnažiti žene s invaliditetom da one danas na SOS telefon koji se nalazi u Zajednici saveza osoba s invaliditetom govore o nasilju i ne samo o nasilju, one govore i o svim drugim vrstama diskriminacije. To znači da smo ipak evo krenuli jednim dobrim smjerom i smatram da isto tako, a evo imamo i naznake imam i najsvježiju informaciju da Ured Vlade Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava uskoro priprema i jedan veliki seminar koji će upravo biti posvećen edukaciji osoba s invaliditetom kako bi jednostavno razumjeli, kako bi shvatili što je to diskriminacija i da li je nešto što im netko drugi čini diskriminacija ili nije. kada je u pitanju diskriminacija ne samo osobe s invaliditetom nego i ostali građani za većinu vrsta diskriminacije smatraju da je to normalno ponašanje i zato to i ne prijavljuju. Naravno da je za ova 3 mjeseca teško govoriti o nekakvim velikim učincima, ali ono što je vidljivo i što svakako podržavam, a to je da su se svi uključili uključili u, da tako kažem, prezentiranje Zakona o suzbijanju diskriminacije i u edukaciju ljudi. Naravno tu ne smijemo stati. Educirati treba sve institucije, educirati treba suce, sutkinje, državne odvjetnike, državne odvjetnice pa i same pravobranitelje i pravobraniteljice, dakle sve nas slobodno mogu reći još dodatno treba educirati kada je u pitanju Zakon o suzbijanju diskriminacije i ja vjerujem da će Vlada Republike Hrvatske sasvim sigurno to činiti i dalje zajedno sa pučkim pravobraniteljem i sa svim ostalim specijaliziranim pravobraniteljima kako bismo evo možda tek nakon godinu dana, 3 mjeseca je prekratak rok, ali evo nakon godine dana od primjene zakona mogli bismo možda dobiti i nekakve konkretnije pokazatelje. Ja u svakom slučaju evo želim reći kako je ovo izvješće doista dobro pripremljeno i još jednom ističem da će ga klub Hrvatske demokratske zajednice podržati. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga ja ću doista kratko o ovom izvješću zato što i ono samo po sebi nije baš jako veliko, a htjela bi se ustvari i složiti sa kolegicom Gordanom Sobol da je na neki način i pomalo besmisleno s obzirom da se odnosi na doista vrlo kratko vrijeme primjene ovog zakona. Ja bih na početku imala jednu terminološku primjedbu na samo izvješće jer znam da je to naslijeđe na neki način i samog zakona, ali mislim da se ne može govoriti o spolnoj orijentaciji kao osnovi za diskriminaciju jer se radi ustvari o seksualnoj orijentaciji, a ne o spolnoj orijentaciji. Spol je nešto s čime se rađamo, a seksualna orijentacija je nešto što tijekom života u principu se opredjeljujemo ne znam da li je to moguće izmijeniti ali mislim da bi bilo terminološki puno, puno jasnije kada bi se govorilo o seksualnoj orijentaciji, a ne o spolnoj orijentaciji jer mi ne možemo biti spolno orijentirani. Možemo imati rodni identitet. Ja ću se posebno ustvari osvrnuti na ovaj dio izvješća koji se odnosi na edukaciju. Ja doista smatram da je edukacija ustvari presudna ukoliko želimo imati jedan učinkovit, učinkovitu provedbu ovog inače kvalitetnog zakona jer naime nedavni, ako možemo govoriti o nedavnim primjerima koji su vezani uz diskriminaciju po seksualnoj osnovi, odnosno po seksualnoj orijentaciji, govore nam o tome da niti službenici u Ministarstvu unutarnjih poslova nisu dovoljno educirani po ovoj osnovi diskriminacije. Na što konkretno mislim? Mislim konkretno na slučaj "Zagreb Pride-a" koji je bio održan početkom ovoga ljeta i kada su određene skupine organizirale tzv. "Anti-gay pride". To su bile skupine koje su na svojim web stranicama otvoreno pozivale na mržnju i na rasnu, nacionalnu, seksualnu i drugu diskriminaciju, na što smo mi iz kluba SDP-a upozorili, na kraju krajeva i samo Ministarstvo unutarnjih poslova i tražili smo da se zabrani organizacija ovakvog skupa s obzirom na to da se organizatori tog skupa pozivaju na određene protuustavne kategorije, između ostalog na njihovim web stranicama tražilo se da se ruši ustavni poredak Republike Hrvatske. Nažalost Ministarstvo unutarnjih poslova nije uopće reagiralo na ovaj slučaj, ono je dopustilo održavanje ovoga skupa i uz vrlo jake mjere ustvari policijske zaštite onih ljudi koji su bili sudionici gay pride-a ipak nisu uspjeli spriječiti to da su znači sudionici ovog anti-gay skupa pljuvali, vrijeđali, omalovažavali sudionike tog skupa. Ja vidim da je u ovom izvješću dosta veliki dio dokumenta posvećen upravo toj edukaciji i ja nisam sigurna na koji način se ustvari konkretno ta edukacija provodi, ali mislim da bi bilo nužno i presudno da se ne samo policijski službenici koji jesu uključeni u ovakve nekakve operacije educiraju o tome na koji način treba postupati nego i da se dužnosnici samih ministarstava educiraju o tome kako bi ubuduće pravodobitno reagirali na ovakve slučajeve i zabranjivali ovakve skupove zato što se eto na taj način krši i Ustav Republike Hrvatske.

poštovani državni tajniče. Pa fenomen diskriminacije zapravo složit ćete se vjerujem predstavlja ozbiljnu prijetnju pri ostvarivanju izgradnje društva s visokim stupnjem socijalne sigurnosti, tolerancije pa i zaštite i promicanja ljudskih prava. To je ono zapravo što svi želimo. Naravno uz sve to ide i povećanje standarda življenja i kvalitete života, ekonomske i društvene kohezije i solidarnosti. Što se tiče zakona koji je eto tek zaživio možemo reći ili ćemo njegove učinke tek moći sagledati, možemo reći da je Vlada Republike Hrvatske pristupila izradi jedinstvenog antidiskriminacijskog propisa, odnosno Zakona o suzbijanju diskriminacije, a on će sigurno imati svoje učinke, pa dijelom i kada se involvira u sve slojeve našeg društva. Ono što je eto i kolegica rekla naravno u to će se ubrojiti i onaj dio ili onaj segment koji se odnosi na dovoljnu edukaciju, mislim da ćete se složiti. Podsjećam jednako takao na odredbe zakona i na ono što on propisuje kao diskriminatorne osnove, a to su rasa i etnička pripadnost, boja kože, spol, jezik, vjera, političko i drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, rodni identitet ili izražavanje, genetsko nasljeđe ili solna orijentacija. Ne sumnjam da vi to već sve dobro znate, međutim namjerno sam sve ovo ponovila kako bismo još jednom ukazali na sve ono čime se ovaj zakon bavi ili kako bismo još jednom probudili ili senzibilizirali hrvatsku javnost da upravo u ovim temama i u ovim područjima može ukazivati na diskriminaciju. Jedna od temeljnih namjera pri izradi zakona bilo je osigurati suzbijanje diskriminacije u čitavom nizu društvenih područja u kojima se ona pojavljuje, pa su stoga i određena područja u kojima se zakon primjenjuje, dakle rad i radni uvjeti, obrazovanje, znanost i sport, stanovanje, javno informiranje i mediji i slično. Do donošenja zakona problem u suzbijanju diskriminacije bilo je zapravo nepostojanje tijela koje je specijalizirano za praćenje trendova diskriminacije, pa i analizu statističkih podataka o slučajevima diskriminacije, upozoravanje javnosti pa eto i sa ovog mjesta na pojave diskriminacije, te pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama pri pokretanju sudskog postupka i Poslove takvog neovisno specijaliziranog tijela za suzbijanje diskriminacije obavlja Ured pučkog pravobranitelja, a upravo određivanje Ureda pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela za suzbijanje diskriminacije, trebalo bi zapravo unaprijediti i suradnju pučkog pučkog pravobranitelja sa ostalim specijaliziranim pravobraniteljima. Naime, sukladno odredbama zakona i specijalizirani pravobranitelji u Republici Hrvatskoj podsjećam, mogu postupati u slučaju diskriminacije, naravno svaki u svom djelokrugu rada, ali s obvezom dostavljanja informacija Uredu pučkog pravobranitelja. Ono što je jednako tako važno, a to je da u procesu izrade godišnjeg izvješća, dakle kada će zakon doživjeti svoju prvu godinu o pojavama diskriminacije, treba uključiti svakako sve relevantne institucije i sektore, dakle organizacije civilnog društva, sindikate, udruge poslodavaca, savjet za nacionalne manjine. Isto tako želim podsjetiti da donošenjem ovog zakona Vlada Republike Hrvatske je još jedno htjela ostvariti ozračje u kojem se osigurava zaštita svih osoba od potencijalno diskriminirajućih situacija. Sukladno tome podsjećam da se žrtvama diskriminacije i svim osobama koje su nazočile diskriminacije ili je prijavile ili tzv. zviždačima, omogućuje zaštita od daljnje diskriminacije. Dakle, na taj način još jednom želimo ohrabriti sve osobe koje su se našle u okruženju koje je po njih bilo diskriminirajuće, da ih osnažimo i da diskriminaciju nesmetano i bez ikakvih posljedica prijavljuju nadležnim tijelima. Vidjet ćemo hoćemo li onda imati ovakve statističke pokazatelje u izvješću. U svakom slučaju kratak je bio rok za sustavniju analizu i premalo je do sada bilo podataka, ali u svakom slučaju podržavamo izvješće i naravno želimo puno uspjeha u daljnjem provođenju zakona. (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga s obzirom da je kolegica također se osvrnula na ovu nužnost edukacije, ja ne mogu a ne primijetiti da danas u ovom izvješću u ovoj dvorani osim uvaženog predlagatelja isključivo govore žene. Pa mislim da bi bilo jako, jako dobro kada bismo mi malo educirali naše kolege saborske zastupnike kako bi imali malo više senzibiliteta prema ovoj problematici, jer očigledno interes za ovu vrstu problematike isključivo na neki način okupira žene, a to isto dovoljno govori. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Mislim da ne treba muškarcima ... na nešto što oni vjerujem sami dobro znaju.

već smo čuli zapravo da je dosadašnje vrijeme primjene ovoga zakona, zapravo vrlo kratko i nije dovoljno kako bi se mogli ocijeniti njegovi učinci. Pa iz toga razloga u ovom trenutku ne postoji potreba za eventualnim izmjenama zakona. Do sada također smo mogli vidjeti iz priloženog izvješća, da nema niti jednog sudskog postupka po nekoj diskriminatornoj osnovici. U okviru primjene zakona provedeno je niz akcija koje obuhvaćaju edukaciju sudaca, sutkinja, državnih odvjetnika, državnih odvjetnica, pripadnika policijske akademije, predstavnika MGO-a, medija, državnih službenika, predstavnika tijela državne uprave itd., itd. Do kraja 2009. godine će se pokrenuti kampanja podizanja svijesti o neprihvatljivosti diskriminatornog ponašanja, iza toga će se završiti drugi krug istraživanja stavova kod građanki i građana u Hrvatskoj i rezultati će naravno biti predstavljeni hrvatskoj javnosti. Publicirat će se također i priručnik o provedbi zakona i na kraju će se održati nacionalna konferencija o Zakonu o suzbijanju diskriminacije, što držim da je vrlo važno. Treba naravno istaknuti da pučki pravobranitelj i posebni pravobranitelji kao zadužena tijela, odgovorno provode aktivnosti koje su im i stavljene kao obveza u cilju zaštite od svih oblika diskriminacije i na taj način naravno da se onda smanjuju i rizici diskriminacije. Na kraju, ja ću sebi dopustiti zapravo izreći jednu misao i izvući da nam ovaj zakon zapravo pomaže u traženju istinitoga, lijepoga, dobroga i zajedništva sa drugim ljudima za zajednički rast. Stoga ću podržati ovo izvješće. Hvala lijepo.

Isto tako, što se tiče edukacije mi ćemo ubrzano i agresivno ići prema svim stručnjacima koji se bave diskriminacijom i normalno edukacija široke javnosti u Republici Hrvatskoj što je izuzetno bitno, to je nekoliko puta ovdje napomenuto i mi ćemo to definitivno raditi naročito Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske i kompletna Vlada Republike Hrvatske to će apsolutno podržavati i raditi na tome. Međutim, htio sam napomenuti nešto drugo. Ovo je izvješće od tri mjeseca koje smo mi morali profesionalno odraditi prema vama, ali izvješća za godinu dana dat će pučki pravobranitelj jer on je središnje tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije temeljem članak 12. zakona. Prema tome, slijedeće godine ćete vi ovdje znači dobiti jednogodišnje izvješće pučkog pravobranitelja koje će vam minuciozno nadam se pobrojati apsolutno sve kategorije za razdoblje od jedne godine jer jedna godina je razdoblje gdje se može na neki način i znanstveno tome prići, tri mjeseca malo teže osobito ako je to prvi zakon i ako je to samo kratki rok od tri mjeseca. Pa znači, govorimo o tome da će pučki pravobranitelj dati jedno izvješće slijedeće godine vjerojatno na proljeće o cijeloj 2009. godini i o učincima ovog zakona u 2009. godini. I na kraju, moram ovdje naglasiti što je vrlo bitno, jasno istaknuti ulogu bivše potpredsjednice Vlade ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti današnje premijerke koja je u ono vrijeme kad se donosio zakon bila podvrgnuta velikim medijskim i drugim pritiscima i to bez ikakve osnove da bi danas kada evo ovo izvješće imamo nakon tri mjeseca jasno mogli iščitati da smo mi Republika Hrvatska postala i da sve više postaje uljuđena europska država. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu.